I prelazimo na 4. točku dnevnoga reda, a to je – - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 476 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog smo primili poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. I sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvještaje sa sjednice odbora smo primili. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Da. Stjepan Adanić, državni tajnik u Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvolite tajniče. Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Kao što vidite pred vama je znači Prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, s konačnim prijedlogom zakona. Cilj ovog zakona je znači potvrđivanje Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, koja nadopunjuje i razrađuje načine ostvarivanja prava djeteta utvrđene konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. U Konvenciji o pravima djeteta govori se o obvezama odraslih u odnosu prema djetetu, kao i obvezama brojnih društvenih čimbenika u odnosu na zaštitu djeteta. kojem se dijete i u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta kao temeljni dokument o dječjim pravima, člankom 4. obvezuje države stranke da poduzmu sve odgovarajuće zakonodavne upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u ovoj konvenciji. Značaj Europske konvencije ogleda se u promicanju prava djece, u njihovom najboljem interesu, dodjeljivanju postupovnih prava djeci i olakšavanju i ostvarivanju tih prava tako što se osigurava da djeca neposredno ili preko drugih osoba ili tijela budu obaviještena i da im bude dopušteno da pred sudbenim tijelima sudjeluju u postupcima koji ih se tiču. Europska konvencija je sastavljena dana 25. siječnja 1996. godine u Strasbourgu, a stupila je na snagu 1. srpnja 2000. godine. Europsku konvenciju je potpisalo 25 država, pardon 26 država, a ratificiralo je njih 13, u odnosu na koje je i stupilo na snagu, a to su Austrija, Cipar, Češka Republika, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Latvija, Poljska, Slovenija, Makedonija, Turska i Ukrajina. Republika Hrvatska je potpisnica Europske konvencije od dana 25. veljače 1999. godine. Republika Hrvatska je kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, te kao članica Vijeća Europe već ugradila u svoj pravni sustav načela i pravne standarde koji čine sadržaj Europske konvencije. Europska konvencija se odnosi na obiteljske postupke koji se tiču i vode se pred sudbenim tijelima, a to su u smislu ove konvencije sudovi ili upravna tijela koja imaju jednake ovlasti. Slijedom navedenog Europska konvencija određuje postupovno prava djece u obiteljsko-pravnim postupcima, ulogu sudbenih tijela, te ulogu zastupnika. U okviru postupovnih prava djece Europska konvencija zahtijeva da se djetetu omogući da dozna važne okolnosti slučaja, dobije savjet i izrazi svoje mišljenje te da bude obaviješteno o mogućim posljedicama uvažavanja njegovog mišljenja. Nadalje, djetetu se daje pravo da traži imenovanje posebnog zastupnika u postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima, a postoji sukob interesa djeteta i osobe koje imaju roditeljsku odgovornost. U okviru posebnih ovlasti sudbenih tijela Europska Komisija zahtijeva da sudbeno tijelo, prije donošenja odluke provjeri ima li dovoljno informacija da se donese odluka u najboljem interesu djeteta, odnosno da pribavi kada je kada je to potrebno, provjeri je li dijete dobilo sve relevantne informacije, sudjeluje i savjetuje dijete u odgovarajućim slučajevima, omogući djetetu da izrazi svoje mišljenje te prida dužnu pažnju mišljenju koje je dijete izrazilo. Nadalje, Europska konvencija ističe dužnost promptnog djelovanja sudbenih tijela kako bi se izbjegla nepotrebna odugovlačenja koja bi mogla naštetiti dobrobiti djeteta i bila suprotna najboljem interesu djeteta. U navedenu svrhu ovlaštuje se sudbeno tijelo da poduzima radnje na vlastiti poticaj ako je ozbiljno ugrožena dobrobit djeteta. Sudbeno tijelo ima i ovlast da imenuje posebnog zastupnika djetetu, ako su interesi osoba koje imaju roditeljsku odgovornost i djeteta suprotni. U skladu sa odredbama Europske konvencije zastupnici djeteta trebaju djelovati na prikladan način u interesu djeteta, posebno pružanje relevantnih informacija i objašnjenja djetetu, određivanje mišljenja djeteta i njegovog prezentiranja sudbenom tijelu. Hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo usklađeno je sa zahtjevima konvencije, a provedba konvencije, Europske konvencije predstavljat će način njegova daljnjeg usavršavanja jer se konvencijom uspostavlja suvremen i efikasan sustav zaštite prava djeteta. Slijedom navedenog u odnosu na hrvatsko zakonodavstvo potvrđivanje konvencije ne zahtijeva izmjene i dopune postojećih propisa. Osnovna pitanja koja se uređuju ovim zakonom. Prijedlogom zakona određuju se da će se prilikom polaganja isprave o ratifikaciji Republika Hrvatska priopćiti izjavu sukladno članku 1. stavku 4. Europske konvencije kako bi se odredile kategorije obiteljskih predmeta, koje se provode pred sudbenim tijelima Republike Hrvatske, a na koje bi se primjenjivala Europska konvencija. Europska konvencija određuje državama članica obvezu da odrede najmanje, znači najmanje tri kategorije obiteljskih predmeta koje se provode pred sudbenim tijelima, na koje će se primjenjivati ova konvencija, ali je poželjno da odrede, odnosno da države odrede i više od tri kategorije navedenih predmeta ukoliko je to moguće. Odredbom članka 3., kao što možete vidjeti nacrta prijedloga zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava predlaže se, primjena konvencije na pet kategorija obiteljskih predmeta. Prvo to je postupak odlučivanja o roditeljskoj skrbi djeteta tijekom razvoda braka roditelja. Drugo, to je postupak ostvarivanja roditeljske skrbi. Treće, mjere za zaštitu osobnih prava i interesa djeteta. Četvrto, postupak posvojenja. I peto, postupak skrbništva za maloljetne osobe. za maloljetne osobe. Što se tiče pak financijskih sredstava ovdje treba istaći da za provedbu ovog zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna RH. Sredstva za provedbu zakona osigurat će se u okviru redovitih proračunskih sredstava središnjih tijela državne uprave, nadležnih za njegovu provedbu. Provedba ovog zakona u djelokrugu je Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstva pravosuđa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo hvala vam na pozornosti. lijepo. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a Željana Kalaš. Izvolite kolegice. dobro to može. Vi ste tu, prema tome nećete izgubiti pravo, a Brankica je ovdje pa će ona u ime kluba SDP-a. Uvažena kolegica Brankica Crljenko. Izvolite kolegice.

Cilj ovog zakona je potvrđivanje Europske konvencije koja nadopunjuje i razrađuje načine ostvarivanja prava djeteta utvrđene Konvencijom UN-a o pravima djeteta. Razvod braka roditelja za djecu je stresno iskustvo najčešće popraćeno osjećajima tuge, straha, nesigurnosti, tjeskobe, bespomoćnosti, ljutnje, zbunjenosti, osjećajem krivnje, preuzimanje odgovornosti za sukob roditelja i pojavom konflikta lojalnosti. Razvod je, uz razdvajanje od roditelja s kojim dijete neće živjeti, vezan i za niz promjena u životu djeteta koje pred dijete stavljaju zahtjev za prilagodbom. Razvodu braka najčešće prethodi za dijete također stresno i emocionalno bolno iskustvo sukoba roditelja nerijetko popraćeno i uključenošću drugih djetetu bliskih odraslih osoba, baka, djedova, prijatelja obitelji što kod djeteta dodatno može izazvati i produbiti osjećaje nesigurnosti jer uslijed njihove emocionalne uključenosti u situaciju razvoda dijete gubi podršku i oslonac ljudi kod kojih je u drugim životnim okolnostima najčešće nalazi. Suočavanje i nošenje s razvodom braka roditelja djeci može otežati emocionalna preplavljenost roditelja, vlastitim teškim i bolnim proživljavanjem razvoda što uz sve navedeno u nekim obiteljima djecu i njihove emocionalne potrebe stavlja u potpunosti u drugi plan. S obzirom na velik broj slučajeva koja se odnose na povredu prava djeteta tijekom i nakon razvoda braka uključujući prekid izvanbračne zajednice roditelja, a koji su vezani za pravo djeteta na kontinuirani razvoj odnosa s oba roditelja imajući u vidu važnost redovitih susreta i druženja za zdravi psihofizički razvoj djeteta, a radi dobivanja cjelovitije slike stanja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba dali su podatke o manipulaciji djetetovim pravom na susrete i druženja s roditeljem s kojim ne živi. Pri tome pod manipulacijom se podrazumijeva otežavanje ili onemogućavanje kvalitetnog ostvarenja ovog prava pod različitim neutemeljenim izgovorima i utjecajima od strane roditelja s kojim dijete živi, a kojima je dijete izloženo i koji mu se nameću. Ovakvo ponašanje roditelja, ukoliko izostane pravodobna intervencija stručnjaka, rezultira ponašanjem djeteta koje se očituje u nevoljkosti i odbijanju susreta s roditeljem pri čemu razlozi takvim reakcijama djeteta ne leže u neposrednom, proživljenom iskustvu nekvalitetnog odnosa s roditeljem već su posljedica izloženosti negativnim porukama i kvalifikacijama roditelja s kojim dijete živi o roditelju s kojim ne živi. Prije neko vrijeme imala sam priliku razgovarati s jednom poznanicom koja je prošla katarzu razvoda braka. Ispričala je da je prvih nekoliko dana bilo doslovno luda, da djetetu nije dozvolila da telefonski razgovara sa ocem. Da nije dopuštala da dijete viđa baku po ocu. Nakon malo stabiliziranja popustila je s tim pritiskom prema djetetu, ali je uvijek bila ljuta kada bi se dijete vraćalo od oca. Zapravo se ljutila na bivšeg partnera, ali se istresala na dijete. A kada je on našao novu partnericu preko djeteta je pokušala saznati sve detalje, sve o njoj. Kako kuha, kako se oblači, jel se ljube, a onda je shvatila da to isto radi i otac djeteta. U osnovi takvog ponašanja roditelja najčešće je doživljena emocionalna povreda uslijed nekvalitetnog bračnog odnosa i njegovog razočaravajućeg završetka. Nezavršeni partnerski odnos roditelja, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nesuglasice oko određenih sadržaja roditeljske skrbi uslijed čega se dijete koristi kao objekt ucjene i predmet uvjetovanja, što je stručno neprihvatljivo, a za dijete iznimno štetno. Susreti i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi izrazito su značajni za održavanje emocionalne stabilnosti djeteta te je kvalitetna veza koja se kroz susrete i druženje može ostvariti s roditeljem s kojim dijete više nije svakodnevno prisutno izrazito važan aspekt djetetovog psihofizičkog razvoja. Iznoseći primjere dobre prakse, centri za socijalnu skrb ističu potrebu pravodobne intervencije uz ustrajni savjetodavni rad i ulaganje dodatnog napora stručnih djelatnika u posredovanju između roditelja, zalaganje za ostvarenje prava djeteta na susrete i druženje i tretiranje djetetovog prava kao prioritetnog pri čemu zahtjevi i očekivanja roditelja nerijetko budu neostvareni. Među primjere dobre prakse navedeno iskustvo za socijalnu skrb u kom je metoda obiteljske medijacije, implementirana u postupak posredovanja prije razvoda braka roditelja što je rezultiralo zaustavljanjem početnog manipuliranja djecom u smislu onemogućavanja susreta i druženja. U procesu savjetodavnog rada s roditeljima od osobitog je značaja osvijestiti im i približiti potrebu djeteta za kontinuiranim i kvalitetnim ostvarivanjem susreta i druženja s drugim roditeljem. Prije svega radi dobrobiti djeteta. Posebno je važno raditi na osvještavanju odgovornosti roditelja u zadovoljavanju ove djetetove potrebe kao i roditeljskom utjecaju i odgovornosti u procesu psihofizičkog razvoja djeteta na što roditelji nažalost nerijetko zaboravljaju. U pogledu poteškoća na koje nailaze vezano za ostvarivanje prava na susrete i druženja djeteta s roditeljem s kojim ne živi centri za socijalnu skrb navode dugotrajnost sudskog postupka, ne donošenje privremene mjere u postupku razvoda braka u slučajevima kada je jasno da ne postoji sporazum roditelja s kim će dijete živjeti i o susretima i druženje, blage ili nikakve sankcije prema roditeljima u kaznenom postupku radi sprečavanja i neizvršavanja mjera za zaštitu djeteta ili maloljetne osobe, potrebu da uz izricanje represivne mjere roditelji budu obavezno uključeni u stručni tretman. Nažalost kod nas nema dovoljno savjetovališta i škola za roditelje u koje bi roditelje mogli uputiti radi stručne pomoći, nedostatak mjesta i stručnjaka koji provode obiteljsku terapiju, psihoterapijski ili psihijatrijski tretman, a tamo gdje takvi oblici pomoći postoje ograničene su mogućnosti upućivanja roditelja na bračnu terapiju zbog preopterećenosti institucija koje pružaju takav vid pomoći, pa moć nije pravodobna i učinkovita. Iznimno je važna bolja povezanost i suradnja svih institucija uključenih u zaštitu djece, potrebno je razvijati suradnju centara za socijalnu skrb s obiteljskim centrima koji su u nekim sredinama prepoznati kao mjesto na kojima obitelj, roditelji i djeca mogu biti upućeni radi individualne savjetodavne pomoći, dobivanje stručne pomoći u ostvarivanju kvalitetnog roditeljstva i prevladavanja kriznih obiteljskih situacija. Radi ostvarivanja više razine zaštite djece u postupcima razvoda braka i odlukama o roditeljskoj skrbi, treba ukazati na potrebu efikasnijeg vođenja sudskih postupaka uz dodatnu senzibilizaciju i edukaciju sudaca iz područja koja se odnose na psihosocijalne aspekte razvoda braka i osobitosti psihofizičkog razvoja djeteta kao i njihove reakcije o izrazito stresnoj situaciji razvoda braka roditelja. Ovim zakonom potvrđuje se europska konvencija kako bi njene odredbe u skladu s člankom 140. Ustava Republika Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. U okviru postupovnih prava djece europska konvencija zahtjeva da se djetetu omogući da dozna važne okolnosti slučaja, dobije savjet i izrazi svoje mišljenje te da bude obaviješteno o mogućim posljedicama uvažavanja njegova mišljenja. Nadalje, djetetu se daje pravo da traži imenovanje posebnog zastupnika u postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima, a postoji sukob interesa djeteta i osoba koje imaju roditeljsku odgovornost. Europska konvencija ostavlja mogućnost državama članicama da razmotre i dodijele dodatna postupovna prava djeci, primjerice pravo na izbor prikladne osobe koja će djetetu pomoći da izrazi svoje mišljenje, pravo na zasebnog zastupnika u odgovarajućim slučajevima i odvjetnika, te pravo da dijete samo imenuje svog zastupnika. Naime, riječ je o konvenciji koja je od važnosti za sve građane Republike Hrvatske u vezi sa zaštitom prava i interesa djeteta. I na kraju, još jednom naglašavam klub SDP podržava donošenje ovog zakona uz nadu da će kršenje prava djece u Republici Hrvatskoj biti svedena na najmanju moguću mjeru. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Kolegica Željana se spremila, izvolite u ime Kluba zastupnika HDZ-a Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije vam se zahvaljujem što ste mi omogući da govorim s obzirom da sam imala male tehničke probleme sa računalom, ali evo. Dakle, poštovani pred nama je danas u hitnom postupku Prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, dakle sa Konačnim prijedlogom zakona. Europska konvencija odnosi se na obiteljske postupke koji se tiču djece, a vode se pred sudbenim tijelima ili preciznije, određuje postupovna prava djece u obiteljsko pravnim postupcima, ulogu sudbenih tijela, te ulogu zastupnika. Dosta iscrpno su sva izlaganja imali kolegica u ime kluba SDP-a i sam državni tajnik kao predlagač. A ja ću napomenuti samo neke osnovne činjenice. Naime, prije nego što uopće progovorim o samoj konvenciji reći ću da sam sigurna kako smo svi upoznati sa činjenicom da je Hrvatska kao članica Vijeća Europe prihvatila i preporuke i mišljenja Vijeća Europe u pogledu zaštite djece. Također aktivno je uključeno u rad odbora i radnih skupina i Vijeća Europe. Kao potpisnica UN Konvencije o pravima djeteta, jedna je od istaknutih zemalja koje su se posvetile pružanju zaštite temeljnim ljudskim pravima i slobodama djece. U ime kluba zastupnika HDZ-a mogu reći kako smatram da hrvatska Vlada neprekidno radeći na unapređenju organizacije i djelovanja državnih institucija i pravosudnih tijela, te posvećujući dužnu pažnju profesionalnom osposobljavanju, nastoji stalno poboljšavati cijeli sustav u cilju dostupnosti pravne zaštite svima, a posebice djeci i mladima. Također smatram kako Republika Hrvatska kao kandidat za punopravno članstvo u Europskoj uniji prepoznaje važnost pravosuđa prilagođenost djeci. U tom se smislu već duže vrijeme predano radi na unapređenju zaštite djece u kaznenim postupcima, sukladno osnovnim načelima konvencije. Mislim također kako je ovdje potrebno istaknuti i vrlo važnu ulogu pravobranitelja za djecu kao nezavisnog i autonomnog tijela s primarnim zadatkom, da na temelju Ustava, Konvencije o pravima djeteta, te drugih međunarodnih sporazuma i akata štiti, nadzire i naravno promovira zaštitu dječjih prava. Ukoliko imamo na umu da je učinkovita zaštita djece i mladin ujedno imperativ održivog razvoja modernog društva ali i zalog za budućnost, ne smijemo posustajati u naporima za razvoj i unapređenje mjerila i instrumenata za ostvarenje te zaštite. No toliko od mene o ovoj zakonodavnoj stvari, ali je važno vidjeti kako je hrvatska praksa i svakodnevnica. Napomenut ću najprije da se ova konvencija primjenjuje na pet kategorija obiteljskih predmeta i to: kod postupaka odlučivanja roditeljske skrbi tijekom razvoda braka roditelja, 2. kod kod postupaka ostvarivanja roditeljske skrbi, 3. mjerama za zaštitu osobnih prava i interesa djeteta, 4. kod postupaka posvojenja i 5. kod postupaka skrbništva za maloljetne osobe. Poštovane kolege dopustite mi da u svojoj sljedećoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a da se posebno osvrnem na jednu od kategorija obiteljskih predmeta za koju smatram da postoji još prostora za unapređenje zakonodavstva ili uopće postupanje države po tom pitanju, a mislim da ovaj Visoki dom upravo mjesto kojem treba govoriti o tome. O tome smo se naravno složili na matičnom Odboru za obitelj, a radi se o postupku posvojenja. Naime, odlučili li netko posvojiti dijete, mora zadovoljiti sve pravne i materijalne kriterije, dokazati da posjeduje osobine i kvalitete koje će ga učiniti dobrim roditeljem, skupiti dokumentaciju, dobiti pozitivno mišljenje centra za socijalnu skrb i naravno oboružati se strpljenjem. Zašto? Zato jer se u Hrvatskoj uz sve napore na posvojenje djeteta čeka i nekoliko godina. Uz sve napore. Koji su razlozi za to? S obzirom na broj zahtjeva na posvojenje i broj djece u domovima, jasno je da će potencijalni posvojitelji morati čekati. Važno je reći da unatoč i 6 puta većem zanimanju u Hrvatskoj se godišnje posvoji od 120 do 150 djece. U dječjim domovima stalno je smješteno oko tisuću i 500 djece na skrbi a samo ih je dvjestotinjak mlađih od sedam godina. I upravo za tu djecu, za djecu te dobi najveći je interes posvojitelja. Na primjer, evo primjer iz Zagreba. U Domu u Nazorovoj godišnje se primi i otpusti oko 100 djece, međutim ne idu svi na posvajanje. Oko 30% djece se vrati biološkim roditelja, oko 40% ide na posvojenje. Ili na primjer, 2007. godine našla sam taj podatak zbog smanjenog broja djece u domu posvojeno je samo 25 djece, 2006. godine 35, a 2005. posvojeno je 49 djece. Kad je riječ o posvajanju a dobrim djelom zahvaljujući i medijima na čemu im treba posebno zahvaliti u zadnje vrijeme donekle je i ubrzana dinamika posvajanja. Pritom želim reći da je također tu bila važna podrška Ministarstva obitelji i tadašnje potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji i današnje predsjednice Vlade glede izmjena niza zakonskih odredbi kojima se radi dobrobiti djece ubrzava postupak posvojenja. Nije naime rijetkost da biološki roditelji iako potpuno nezainteresirani dijete posjećuju samo zbog formalnosti i time onemogućuju postupak posvojenja. To uvažene kolegice i kolege funkcionira na slijedeći način. Biološki roditelji znaju kontaktirati s djetetom jedanput u tri mjeseca čime zadovoljavaju zakonsku formu ali i zbunjuju sud i naravno čine štetu svom djetetu. Napominjem, jedanput u tri mjeseca. Zato smo se svi složili još i na odboru zajedno sa predlagateljem ovoga zakona da bi trebalo izmijeniti zakone na način da se vidi rade li to oni u interesu djeteta ili isključivo s namjerom da se osujeti rad suda koji u tom slučaju ne može početi postupak posvojenja. To nije lako procijeniti što znači da ni zakon nije do kraja dorečen. Međutim, struka se slaže da roditelje koji djecu posjećuju jednom u tri mjeseca samo da onemoguće daljnje posvojenje vlastitoga djeteta treba lišiti roditeljske skrbi i to iz jednostavnog razloga što njihova djeca zbog te njihove roditeljske neodgovornosti u pravilu dugo ostaju u domu. Složit ćete se sa mnom vjerujem kada kažem da jedna posjeta u tri mjeseca ne bi trebala biti jedini parametar po kojem se odlučuje hoće li se nekome oduzeti roditeljsko pravo. Umjesto toga treba pratiti dinamiku i kvalitetu odnosa samog roditelja i djece, te emocionalnu povezanost i razne druge faktore. Nedorečenost zakonskih odredbi te vrlo često sporost centara i sudova osuđuju djecu na boravak u ustanovi. Hrvatski prosjek je 4 godine. Ima ustanova u kojima djeca provedu i duže do 7, 8 godina, nekad cijelo djetinjstvo ali dječji dom ne može biti zamjena za obitelj. Govoreći u ime Kluba zastupnika HDZ-a moram napomenuti da osobno nisam za razaranje obitelji ali zbilja onu djecu koja su taoci vlastitih roditeljskih zlouporaba njihovih prava pa bila ona i temeljena na nedovoljno dorečenom zakonu treba spasiti i pružiti im topli obiteljski dom jer zanimanje je za posvojenje kako brojke kažu veliko. U našoj zemlji najveće je zanimanje za posvojenje djece mlađe od tri godine. Ona u dobi od sedam godina već se smatraju "prestarom" i uglavnom ne nalaze posvojitelja. Zanemarivi je broj posvojenja djece s teškoćama u psiho-fizičkom razvitku i s kroničnim bolestima jer čini se da u Hrvatskoj gotovo i da nema interesa za tom djecom ali ih vrlo često znaju posvojiti stranci. Nažalost, velika većina ih se smješta u specijalizirane ustanove i to postaje njihova sudbina. Prema posljednjim izmjenama u Obiteljskom zakonu ukinuta je gornja dobna granica za posvojenje i svi znamo da je namjera bila prekinuti paradoksalnu situaciju u kojoj veliki broj potencijalnih posvojitelja nikad ne dočeka posvojenje iako su domovi za nezbrinutu djecu puni. Dosadašnja zakonska odredba bila je vrlo kruta. Posvojitelji su mogli biti u dobi između 21 i 35 godina a tek se iznimno moglo dopustiti da posvojitelj bude stariji od 45 godina. To nije bilo sasvim logično jer ljudi koji ne mogu biti biološki roditelji barem do 40. godine pokušavaju to postati medicinskim putem. Zato je tek 25% posvojitelja bilo mlađe od 35 godina. Do sada su bili iznimno rijetki i zahtjevi potencijalnih posvojitelja u dobi od tridesetak godina i mlađih. I za kraj, klub HDZ-a podržat će ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava. Ja se iskreno nadam a to su nam potvrdili već i dužnosnici Ministarstva obitelji kako će se regulativa koja se odnosi na postupke posvajanja ali i na sve ostale obiteljske predmete uskoro naći na saborskim klupama u nekakvom izmijenjenom obliku kako bismo izbjegli da djeca u Hrvatskoj ona koja nemaju adekvatnu roditeljsku skrb svoju sudbinu gube u raljama birokracije. Zahvaljujem na vašoj pažnji. Hvala lijepo. Prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika HNS-a. Uvažena kolegica zastupnika Danica Hursa. Izvolite kolegice.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 da država osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja te djeci za koju se roditelji ne brinu. Ovim zakonom potvrđuje se Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava iz 96. godine koju je Republika Hrvatska potpisala 99. godine. Europska konvencija nadopunjuje Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta na način da se ista promiču u njihovoj najboljem interesu dodjeljivanjem postupovnih prava djeci i olakšavanjem ostvarivanja tih prava. Djeci se osigurava neposredno ili preko drugih osoba ili tijela da budu obaviještena i da im bude dopušteno da pred sudbenim tijelima sudjeluju u postupcima koji ih se tiču. U preciziranje osnovnih pitanja koja će se riješiti prijedlogom ovog zakona spadaju dakle sudbena tijela i njihova uloga te zastupnici i njihova uloga. Po prijedlogu ovog zakona određuje se pet kategorija obiteljskih predmeta koji će se provoditi pred sudbenim tijelima Republike Hrvatske a na koje bi se primjenjivala Europska konvencija. Evo, moja prethodnica ih je sve lijepo nabrojila. Ja ih smatram isto tako izuzetno bitnim, pa dopustite da još jednom kažemo koja su to područja koja će se priopćiti u izjavi o ratifikaciji Republike Hrvatske. Dakle, prvo područje je postupak odlučivanja o roditeljskoj skrbi tijekom razvoda braka roditelja. Drugo područje govori o postupku ostvarivanja roditeljske skrbi. Treće područje koje govori o mjerama za zaštitu osobnih prava i interesa djeteta. Četvrto područje je postupak posvojenja. I peto područje je postupak skrbništva za maloljetne osobe. Ovaj prijedlog zakona kod čovjeka stvara različite osjećaje i pitanja. Prvi osjećaj i spoznaje da je nužno i dobro što država donosi zakon koji će štititi prava i život djece, posebno one koja su bez roditelja ili bez njihove odgovarajuće skrbi. S druge strane, postavlja se pitanje što smo to sve kao zajednica učinili svojim ponašanjem i životom da sve češće djecu moraju štititi i ovakovi zakoni. Mislim da se moramo najhitnije pozabaviti uzrocima koji djecu dovode u status štićenih osoba, a onda sve uložiti u preventivu da se takav status izbjegne ili smanji na što je moguće manju mjeru. Znam da neću reći ništa nova i nepoznata kad ću reći da je obitelj najvažnije i osnovno okruženje u kojem rastu i stasaju novi članovi naše zajednice. Kakovu danas obitelj ima Republika Hrvatska? Da li ta obitelj može, a morala bi i željela stvoriti zajednicu sretnih i zadovoljnih ljudi. Odgovore dobivamo svakodnevno iz našeg života i okruženja, ali i iz statistike koja govori o sve većem broju rastavljenih brakova, sve većem broju nasilja u obitelji, sve većem broju nasilja među djecom, sve većim nezadovoljstvom i nesigurnošću kod velikog broja ljudi oko nas. Što je tome razlog? Naravno, zajednica ljudi čije je sve veće opredjeljenje za materijalno iliti konzumerizam, kako ga je netko nazvao, s jedne strane i neutaživa glad za profitom s druge strane što je dovelo do urušavanja temeljnih vrijednosti u društvu pa tako i u obitelji. Da li danas obitelj u našoj zemlji može kvalitetno funkcionirati? Dopustite jednu sličicu koju svi poznajemo iz osobnog ili iz iskustva bliskih prijatelja i znanaca. Danas kažemo da je sreća ako supružnici imaju radna mjesta i to je zaista tako jer rad i plaća za odrađeno jeste kategorija o kojoj nema prijepora. Danas većina zaposlenika u koje naravno spadaju roditelja po odrađenim radnim obvezama vraćaju se u svoje spavaonice jer su po mom mišljenju u međuvremenu mnogi izgubili domove. Iscrpljeni i opterećeni problematikom i obimom posla veoma često bez definiranog radnog vremena sa možda i upitnom isplatom osobnog dohotka, a uz nametnute društvene trendove roditelje u vrtićima ili školama čekaju njihova djeca. Djeca koja također moraju odgovoriti zahtjevnim zadaćama obrazovanja ili pak brojnim sportskim i drugim aktivnostima, traže pri tom vrijeme, znanje, strpljenje i ljubav svojih roditelja jer na to imaju pravo i bez tog suporta nemaju velikih šansi. Da li roditelj, uz naprijed navedeno, može kvalitetno pratiti i odgajati svoje dijete? Sve teže i sve češće pribjegava alternativi. Zamjena za roditeljsku skrb, ljubav i vrijeme ne može biti, a često je nažalost, ni Internet ni tv program ni cjelodnevni boravak u školi. Grižnju roditeljske savjesti nikako ne može ukloniti ili umanjiti kupovanje i gomilanje materijalnih dobara. Svjedočimo nažalost sve većoj ovisnosti o trećim trapericama, petim tenisicama, naravno u in robnim markama, što mnoge obitelji uvodi u dužničko ropstvo ili obiteljski bankrot. Stres, negativne emocije nikako ne mogu rezultirati ničim dobrim. Obitelj nema alternativu, a zdravlje obitelji određujemo svi mi svojim zdravljem i duha i tijela. Prije svega zdravljem duha koje nije na zavidnoj razini pa je posljedica sve veća opća otuđenost u društvu, ljudi postaju sve ravnodušniji prema svojoj obitelji, prijateljima, partnerima, djeci, okolišu. Otuđenja u obitelji u prvom krugu plaćaju najslabiji, djeca, a zatim naravno na red dolaze sasvim sigurno i roditelji, a u konačnici i društvo u cjelini. Ulagati dakle treba u kvalitetnu preventivu koja će za posljedice imati sve manji broj korisnika ovog zakona čiji prijedlog će zastupnice i zastupnici kluba HNS-a podržati. Hvala lijepo, kolegice. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Stjepan Kundić. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Evo ja ću se vratiti možda na početak izlaganja gospodina tajnika pa ću obnoviti ono što ovaj ustvari zakon donosi pa ću krenuti ovako. Znači 25. siječnja 1996. godine u Strassbourgu sastavljena je Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava koja je stupila na snagu 1. srpnja 2000. godine. Europsku konvenciju je potpisalo 26 država, a ratificiralo njih trinaest. 8. ožujka 1999. godine Republika Hrvatska je potpisala Europsku konvenciju. I uvijek si postavljamo, kad se donosi neki zakon, koji je cilj ovog zakona. Cilj ovog zakona je potvrđivanje Europske konvencije koja nadopunjuje i razrađuje načine ostvarivanja prava djeteta utvrđena Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i to osobito u kojim situacijama. Promicanjem prava djece u njihovom najboljem interesu, dodjeljivanjem postupovnih prava djeci, olakšavanjem ostvarivanja tih prava tako što se osigura da djeca neposredno ili preko drugih osoba ili tijela budu obaviještena i da im bude dopušteno da pred sudbenim tijelima sudjeluju u postupcima koji ih se tiču. Također moram naglasiti da se ovim zakonom potvrđuje Europska konvencija kako bi njezine odredbe u skladu s člankom 140. Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg poretka Republike Hrvatske. Nadalje, Europska konvencija zahtjeva da se omogući djetetu više stvari u određenim situacijama. Prvo, da dozna važne okolnosti slučaja, dobije savjet, izrazi svoje mišljenje te da bude obaviješteno o mogućim posljedicama uvažavanja njegovog mišljenja. Nadalje, djetetu se daje pravo da traži imenovanje posebnog zastupnika u postupcima u kojima se odlučuje o njegovim pravima i interesima, a postoji sukob interesa djeteta i osoba koje imaju roditeljsku odgovornost. Europska konvencija nadalje ostavlja mogućnost državama članicama da razmotre i dodjele dodatna postupna prava djeci, npr. pravo na izbor prikladne osobe koja će djetetu pomoći da izrazi svoje mišljenje, pravo na zasebnog zastupnika, u odgovarajućim slučajevima odvjetnika te pravo da dijete samo imenuje svog zastupnika. Odredbom članka 3. Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava predlaže se primjena konvencije na pet kategorija obiteljskih predmeta. Prva kategorija je postupak, u postupku odlučivanja o roditeljskoj skrbi tijekom razvoda braka roditelja. O čemu se tu radi? Naime, ovdje se u parničnom postupku rješavaju pitanja kao s kojim će roditeljem živjeti maloljetno vlastito ili posvojeno dijete nad kojim se ostvaruje roditeljska skrb nakon njegove punoljetnosti, zatim o roditeljskoj skrbi te o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s roditeljima, odnosno maćehom ili očuhom. Drugi postupak to je postupak ostvarivanja roditeljske skrbi, a odnosi se na izvanparnične postupke vezane za ostvarivanje prava djeteta i roditeljske skrbi u nadležnosti suda. Primjeri, recimo donošenje odluke s kojim će roditeljem dijete živjeti, te način održavanja susreta i druženja djeteta kad roditelji ne žive u obiteljskoj zajednici. Nadalje, ograničenju ili zabrani susreta i druženja djeteta s roditeljem i ukidanjem takve odluke. Određivanju zatim osobe u čijoj će se nadležnosti susreti odvijati, o pojedinim dužnostima odvojenog roditelja u sklopu roditeljske skrbi itd. Mjere za zaštitu osobnih prava i interesa djeteta odnose se na mjere u nadležnosti Centra za socijalnu skrb koji ima ulogu upozorenja na pogreške i propuste u skrbi odgoju djeteta, te nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi. Zatim, mjere u nadležnosti suda, oduzimanje prava roditelju da živi sa svojim djetetom i da ga odgaja, povjerenjem djeteta u ustanovu za socijalnu skrb, te lišenje roditeljske skrbi. Postupak posvojenja odnosi se pak odluke Centra za socijalnu skrb kojom se zasniva posvojenje. Postupak skrbništva za maloljetne osobe odnosi se na odluke Centra za socijalnu skrb o stavljanju maloljetne osobe pod skrbništvo i povjeravanju maloljetnog štićenika na čuvanje i odgoj skrbniku, drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji, domu za djecu ili pravnoj osobi koji obavlja djelatnost socijalne skrbi. I na kraju da kažem ovako. Ako želimo da obitelj funkcionira tako da rađa zdrave, uravnotežene, za život osposobljene potomke i ako želimo djelovati preventivno u smislu sprečavanja duševnih bolesti, duševnih poremećaja, bolesti ovisnosti i depresije, ako želimo spriječiti žarišta socijalnog zla, koja produciraju individualnu psiho patologiju i socijalnu patologiju. Ako želimo stvarno u svim obiteljima poboljšati kvalitetu življenja onda je nastavak na to razmišljanje u duhu ekološkog sustava i razvoja čovjeka važno postaviti primjeran, kvalitetan makro sustav preventivnih intervencija koje će biti osmišljene i implementirane da dosegnu svaku obitelj na razini njezinih potreba i rizika. Naravno da ću podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Dalje se za raspravu prijavio uvaženi kolega Davorko Vidović. Izvolite kolega Vidović. **Vidović, iz obrazloženja u prijedlogu ovog zakona razvidno je sljedeće. Ova konvencija, odnosno ovaj zakon o potvrđivanju konvencije neće proizvesti u pravnom smislu nikakav učinak u smislu donošenja ili obveze donošenja novih propisa, zakona, uredbi, preporuka itd. Dakle, ovdje nema u ovom zakonu nikakvih predviđenih troškova. Ovdje nema u ovom zakonu nikakvih novih institucija. On se čini zapravo iz obrazloženja koje smo dobili od strane predlagatelja da je naprosto potvrda da je ono što se zahtjeva ovom konvencijom da je zapravo riješeno u Republici Hrvatskoj na dobar, zadovoljavajući način. No, imam nešto što bi svakako valjalo naglasiti i što je dobro imati u vidu kada je riječ o ljudskim dječjim pravima, kada god se o tome govori što bismo trebali imati na umu. Prvo, iz sadržaja ove konvencije razvidno je da se traži i zahtijeva od nacionalnih zakonodavstava što je moguće preciznije uređivanje instituta u nacionalnim zakonima koji se tiču pet posebno osjetljivih i važnih područja koja su zapravo izvor možda najčešćih kršenja ljudskih dječjih prava. To je postupak u odlučivanju o roditeljskoj skrbi tijekom razvoda roditelja, postupak neobično važan u zemlji koja kao uostalom i većina drugih zapadno europskih društava i zemalja ima vrlo visok postotak brakova koji se razvode i brakova, odnosno obitelji u kojima su na ovaj ili onaj način, direktno ili manje ili više pogođena djeca. Tu je također zahtjev preciznog reguliranja postupka ostvarivanja roditeljske skrbi. Tu su također predviđene mjere za zaštitu osobnih prava i interesa djeteta. Odnosi se na područje koje kod nas se rješava u okviru ili u nadležnosti centara za socijalnu skrb. Dakle, oduzimanja prava na roditeljsku skrb ili prava da se odgaja, povjerava dijete ustanovi itd. itd. Četvrti je postupak posvojenja o kojemu je govorila nešto više kolegica Kalaš. I peti, postupak skrbništva za maloljetne osobe. Što to pred nas stavlja kao zemlju potpisnicu konvencije o ostvarivanju dječjih prava i potpisnicu svih međunarodnih sporazuma i konvencija koji su se donosili vezano za prava djece u posljednjim desetljećima. Osobno sam nazočio prije 7 godina Svjetskom summitu o pravima djece u New Yorku gdje je zapravo isplivala na površinu sva silina kršenja kršenja dječjih ljudskih prava bilo da je riječ dakle o zaštiti osobnih prava djece, bilo da je riječ o socijalnim, ekonomskim ili nekim drugim pravima ovih najnezaštićenijih stanovnika u u svim državama svijeta. Dakako, različite su ugroze tih prava u različitim zemljama, ali one su zapravo uvijek jednako pogubne jer je riječ o jednako osjetljivim dijelovima ljudskih zajednica jer su djeca zapravo najnezaštićenija ljudska bića. Ova konvencija stavlja pred nas obvezu da se i mi sami obračunavamo ako hoćete sa dva krupna tabua koji su sastavni dijelovi ako hoćete i naše kulture ili naše civilizacije. Jedan od tih tabua se krije u činjenici da je negdje gotovo imanentno poimanju kršćanskom, katoličkom poimanju obitelji kao središnjoj jedinici da je imanentna i zaštita svih članova toga društva pa i djece. I da ako se pusti da zapravo tradicionalna obitelj funkcionira da je to najbolji primjer i najbolja zaštita djece. Toj idealiziranoj slici uveliko se zapravo protive brojke, jer moderna obitelj u industrijskom ili postindustrijskom dobu bitno odudara od tradicionalne obitelji kako se ona često predmnijeva predmnijeva kada se govori o obitelji kao nekonfliktnoj zajednici koja pruža sigurnost svojim članovima. Iz izvještaja pravobraniteljice za djecu, dakle institucije koja je apsolutno učinila prekretnicu u zaštiti prava djece u ovoj zemlji i instituciji na koju sam posebno ponosan, koju smo osnovali i bez koje mi danas zapravo ne bismo ni znali u kojoj se mjeri krše dječja prava, iz tih izvještaja razvidno je da je zapravo za djecu najopasnije mjesto njihova vlastita obitelj. Ta obitelj je opasnija i od ceste, od ulice, od škole ili bilo kojeg drugog mjesta. U ovih 5 područja koje obuhvaća ova konvencija, upućuju upravo na to da disfunkcionalne obitelji, da obitelji u kojima se događa nasilje u ovom i onom obliku najdirektnije ugrožava zapravo, ugrožava samu djecu. U 2008. godini u Hrvatskoj je zabilježeno negdje oko 17 tisuća prijavljenih oblika obiteljskoga nasilja. Prijavljenih. Možemo s pravom pretpostaviti da je to tek vršak sante leda i da je toga u obitelja neusporedivo više, jer se ono ne prijavljuje. I vraćam se na tabu. Taj tabu kaže da je prihvatljivo bilo sve donedavno i javno govoriti o tome da je batina izišla iz raja i da je bilo normalno, čak se i ja toga sjećam, a nisam prestar čovjek, sjećam se da je dio civilizacijskoga nasljeđa bilo da muškarci sjede za stolom, a žene i djeca u zapečku. Ova konvencija po prvi puta govori o tome da dijete ima pravo na mišljenje i da dijete ima pravo na iskazivanje svojega mišljenja posebno onda kada je riječ o njegovim pravima ili o njegovom interesu. Drugim riječima kolegica Kalaš kao predstavnica vladajuće stranke je upozorila da naše zakonodavstvo u pogledu cjelovite potpune zaštite nije obavilo sav svoj posao. O tome govore i izvješća pravobraniteljice za djecu. Dakle mi moramo ne samo konstatirati da smo se uskladili sa europskim zakonima i da smo se uskladili sa intencijama ove konvencije, nego mi moramo naprotiv prihvatiti činjenicu da je naše i zakonodavstvo, a još više naša praksa nedostatna kada je riječ o zaštiti prava djece. Dakle, dvije dvije činjenice ili dvije magle koje su prikrivale zapravo problem ovom konvencijom se razbistravaju. Zato ovu konvenciju treba prihvatiti ne samo kao formalno potvrđivanje, nego ju treba još više prihvatiti kao obvezu da naše zakonodavstvo, a još više našu praksu, naše institucije usklađujemo sa njezinim zahtjevima, sa normama, sa intencijama i preporukama koje su ovdje explicite jasno date. Hvala lijepo. Imamo jednu prijavu ispravka navoda, uvažena kolegica Željana Kalaš. Izvolite. **Podrug, Željana (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ispravila bih samo navod uhvaženog zastupnika Vidovića koji je rekao da sam kao predstavnica vladajuće stranke istakla niz nepravilnosti koje imamo u zakonu, odnosno nedorečenosti. jednako tako sam istakla i činjenicu da je, da sad ne čitam, jer sigurno neću imati dovoljno vremena u okviru ove institucije ispravka netočnog navoda reći, koliko je i novih zakonskih odredaba uneseno, ali jednako tako i činjenicu da smo se na samom odboru zajedno sa predstavnikom Ministarstva obitelji, koji je kao matično tijelo Vlade Republike Hrvatske nadležno za donošenje obiteljskih zakona, rekla sam dakle da će donijeti već neke odluke, odnosno sprema izmjenu zakonske regulative koja baš se odnosi na obiteljske zakone, odnosno baš na sami slučaj posvojenja. Hvala lijepo. **Friščić,

Provedbeni zakon za ovu konvenciju u Hrvatskoj je Obiteljski zakon. Ja smatram da nakon ratifikacije ove konvencije je obaveza ministarstva da što hitnije Vladi, a Vlada Saboru predloži izmjene dijelova Obiteljskog zakona koji po mom sudu uskraćuju pravo djeteta da ima oca, tko je stvarno biološki otac. I to ću ilustrirati na dva primjera. Prvo, da je kojim slučajem Marija Isusa rodila u Hrvatskoj, imala bi ozbiljnih problema jer bi ju Centar za socijalnu skrb zbog odredbe Obiteljskog zakona prisilio da mora upisati ime oca, odnosno da mora dati ime oca. Mislim da se radi o članku 56., ali nisam siguran, u kojem stoji da žena nakon poroda, ako nije dala ime oca u bolnici, biti će pozvana pisanim putem u Centar za socijalni skrb da bi dala ime oca. Primjer o kojem vam govorim, nakon što su ju 3 mjeseca izluđivali, žena je odlučila pronaći jednog poznanika koji je pristao da njega upišu kao ime oca, da ju država prestane maltretirati sa zahtijevanjem ime oca. I tako su napravili. Sada pitam koji je to interes države da ženu koja je rodila, koja nije u braku, koja ne živi u vanbračnoj zajednici pozivamo i tjeramo da veli tko je otac ako ona to neće reći ili možda ne zna, sasvim svejedno? Koji je to interes djeteta da država natjera majku na takvo ponašanje? One koje su bile žilavije, upornije i nakon 6 mj. su odbile čak i odazivat se više na pozive Centra za socijalnu skrb i rubrika otac je ostala prazna ili piše nepoznato. Je li takvo ponašanje, takva odredba zakona sukladna ovoj konvenciji? Drugi slučaj, kada se obitelj koju tobože štitimo obiteljskim zakonom, a u ovom prvom slučaju obitelji ni nema, ona ne postoji i sama činjenica rođenja djeteta neće stvoriti obitelj. Obitelj se raspadne, partneri se dogovorno raziđu, podijele imovinu bez tučnjave, fizičkog zlostavljanja i 2 ili 3 godine više ne žive zajedno. Nakon toga pokrenu zakonom predviđeni postupak rastave braka pred sudom, ali desi se da žena u tom postupku u to vrijeme rodi dijete. Po slovu našeg obiteljskog zakona kao otac tog djeteta mora biti upisan formalni bračni drug majke. Mora biti upisan bračni drug, formalni bračni drug te majke. Biološki otac ne osporava očinstvo, kaže: "Da, ja sam stvarni otac". Majka kaže: "Da, on je otac.", a formalni bračni drug kaže: "Ja i teoretski ne mogu biti otac jer 3 godine ne živimo zajedno." Ne, to nije dovoljno jer je Hrvatska država odlučila da su te 3 osobe nedovoljno sposobne prepoznati interes djeteta, nego kažu ovako: "Ako želite da se kao otac upiše stvarni otac, onda majka mora pred sudom pokrenuti postupak osporavanja očinstva formalnom bračnom drugu i tek nakon pravomoćne odluke suda mi ćemo vam dozvoliti da se kao otac rođenog djeteta upiše biološki otac." Takva odredba postoji samo u još jednom zakonu, a on se zove Kuran. Doduše u našem zakonu je čak predviđeno i to da ako žena rodi dijete u roku od 300 dana nakon pravomoćne rastave braka, nakon rastave braka, opet će se kao otac upisati bivši muž, bračni drug, a ne biološki otac, čak ni novi bračni supružnik nego bivši. U Kuranu ne piše 300 dana nego je naveden je broj mjesečnih pranja kao granica ili prepreka tome. A što ako kada žena rodi to dijete s drugim partnerom formalni bračni drug umre pa ga sudac ne može saslušati? Onda je sudac rekao ženi: "Znate što gospođo? Vaš formalni bračni drug je mrtav, ja ga ne mogu saslušati. Vi ćete lijepo platiti 8 i pol tisuća kuna pa provest DNA analizu i uvjeriti se da nije on otac djeteta kojega ste vi rodili ako želite da se biološki otac upiše kao otac." Dakle, nema spora. Ponavljam vam, majka koja je rodila dijete kaže tko je otac, taj čovjek priznaje očinstvo jer žive u vanbračnoj zajednici, formalni bračni drug veli: "Ne ja nisam otac jer 3 godine ju nisam čak ni vidio, a internetom se očinstvo još ne može napraviti.", i nikakvu javnobilježničku ispravu, nikakvu ispravu Centra za socijalnu skrb država ne priznaje nego mora biti sudski postupak. To je tobože u interesu zaštita obitelji koja više ne postoji. Ona se raspala nažalost i stvaraju se 2 nove obitelji. Da bi ta majka s djetetom nakon 3 mj. htjela uzeti putovnicu i s djetetom otići u Europu mora imati suglasnost oca. To je formalni bračni drug koji 3 godine živi u Kini npr. i radi u Kini. On iz Kine mora otići u Peking u naše veleposlanstvo, ako nekoga nađe, ovjeriti punomoć, poslati u Zagreb da bi Hrvatska država bila onda toliko ljubazna prema materi i djetetu i dozvolila da dijete dobije putovnicu i slobodno putuje. A biološki otac je tu i pratio bi svoju partnericu i svoje dijete u Europu. Ne, to ne može jer smo mi obiteljskim zakonom rekli da se podrazumijeva da je otac onaj koji je sa ženom bio u braku ne samo za vrijeme trajanja braka nego i 300 dana nakon rastave braka. To je 19. stoljeća konzervativni pristup koji ne poznaje i ne priznaje život. Napominjem odredbe u zakonu koje postoje dobre su i moraju ostati kada nastaju sporovi. Kada nema dogovora suglasja. Međutim, zakon mora imati i predvidjeti mogućnost kada nije sporno očinstvo ni majčinstvo. I kada 3 osobe izjavljuju i priznaju jedno te isto, Hrvatska je država ustala protiv jedne i druge obitelji u nastajanju i djeteta namećući rješenje koga će upisati kao oca. Ja ću predložiti uskoro izmjene dopune tog dijela zakona i po reakciji državnog tajnika vidim da je to s gnušanjem će biti odbačeno. Sad ste čuli 3 istinita primjera. Te žene su žive i zdrave. 2 su iz Zagreba, jedna iz sjevernog dijela Hrvatske. … /Govornik nije Ako i dalje mislite da takve odredbe u obiteljskom zakonu moraju ostati i da su u svrhu zaštite interesa djeteta, ako to smatrate zaštite interesa djeteta onda ili obitelji nemate ili je neki drugi problem. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Evo, ovo je bilo sveobuhvatno. Od svete obitelji do svih. Po raspravi imamo jednu repliku prijavljenu, uvažene kolegice Ingrid Antičević-Marinović. vrlo diskutabilne s obzirom da velika većina i to najčešće očeva ne plaća uzdržavanje za svoju djecu. Međutim ove odredbe u Obiteljske koje se nalaze u našem Obiteljskom zakonu gotovo oduvijek, one su u nekom smislu i unaprijeđene nalaze se u obiteljskim zakonima ili se negdje zove Zakon o braku, odnosima odraslih i djece tako se nekada i ranije naš zvao u svim zemljama, u anglosaksonskom zakonu u kontinentalnoj Europi dakle svugdje postoji da je muž majke otac djeteta. Možete li kolega zamisliti obrnutu situaciju, da bi svaki puta ljudi koji su u braku i muž morao odlaziti da potvrde jeli to njegovo dijete. Istina je da je život puno bogatiji od samog zakona, pa ima izvanbračne djece. Ali molim vas neka bar snose takvu odgovornost za takvo svoje ponašanje, jer mi moramo nažalost i djecu učiti da bi kasnije kao odrasli bili odgovorne osobe da se iz seksualnog odnosa taj koji je u braku, odnosno ta koja je u braku to radi, pa valjda nisu toliko lijeni da idu u poseban postupak. Dakle, radi takvih i tih i takvih osoba mi bi morali mijenjati osnovnu presukciju da je muž žene otac djeteta. molim vas, to ni u Švedskoj nema, ni u Finskoj nemate. I ova pravna pretpostavka da je i dijete koje je rođeno nakon prestanka braka 300 to također ide in favoren djeteta djeteta jer društvo i država žele da dijete ima oca. A zato i postoji u Obiteljskom zakonu ako tomu nije tako mogućnosti da svi oni koji smatraju da nisu očevi, odnosno majke određene djece mogu u određenom razdoblju i u određenim rokovima pobijati majčinstvo, odnosno pobijati očinstvo. Eto toliko radi istine i radi samog prava. Hvala lijepo. Odgovor na repliku kolega Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Kao što to i često biva kolegica Ingrid ne sluša pažljivo pa onda replicira na potpuno krivu stvar. Bio sam vrlo jasan, odredba koja postoji mora ostati ali se mora dopuniti. I nije točno da zakonodavstvo drugih država ne poznaje situaciju i mogućnosti i odstupa od opće definicije da je ženin muž obavezno otac i predviđa mogućnost ukoliko se sva tri partnera, odnosno tri osobe o tome dogovorno izjasne da država to uvažava bez sudbenog postupka. U Švedskoj ne idu na sud da bi taj problem riješili, nego je to ovlast socijalne službe. A ja sam upravo govorio o tome da socijalna služba mora prihvatiti takvu izjavu sva tri partnera kao činjenicu, a ne sudbeni postupak. ne u Hrvatskoj je potrebno isključivo sudski postupak pobijanja očinstva. I slučajeve koje sam iznosio ne radi se o sporu o uzdržavanju djeteta niti o odbijanju alimentacije, nego samo u pitanju o tome tko je otac. Razlikujemo se u tome koje će tijelo vlasti evidentirati dogovor oca biološkog oca i matere. Kod nas isključivo sud. O tome sam govorio. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću odmah na početku reći da u cijelosti podržavam Prijedlog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava s Konačnim prijedlogom zakona koji nam je na raspravu i usvajanje dostavila hrvatska Vlada. I evo sada nakon ovih rasprava citirala bih, odnosno reći kolega Vidović da usvajanje ove konvencije neće proizvesti pravni učinak ne zahtjeva financijska sredstva, ali ja bih ga nadopunila. Usvajanje ove konvencije ponovno će u fokus interesa staviti pitanje poštivanja dječjih prava, kako u globalu, tako i posebice i onim citiram kolegu Vidovića, "Posebice u teškim i osjetljivim područjima koje je Republika Hrvatska odredila kao kategorije obiteljskih predmeta na koje će se i odnositi odredbe ove konvencija, a što je vidljivo iz rasprava kolegice i kolege od kojih su poneke osebujne". Ono što sam ja htjela reći, a da nisam baš ovdje previše čula, čak su se mišljenja i razlikovala, jer prije svega bih istaknula i naglasila da Republika Hrvatska ima dobar zakonodavni okvir za učinkovitu pravnu zaštitu djece, jer je potpisnica ili stranka niza važnih međunarodnih ugovora na području zaštite djece i dječjih prava, a isto vrijedi i za nacionalno zakonodavstvo posebice se to odnosi na Obiteljski zakon, Zakon o socijalnoj skrbi, a u red takvih zakona sigurno ide i Zakon o pravobranitelju za djecu iz 2003. godine kao i osnivanje Ureda pravobranitelja za djecu koji u našoj državi djeluje već 7. godinu. U prilog iznesenoj tvrdnji govori i činjenica da je Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava sastavljena u Strazbourgu 25. siječnja 1996. godine, a Republika Hrvatska potpisala ju je dana 8. ožujka 1999. godine. Konvencija je stupila na snagu 1. srpnja 2000. godine i do sada je kako smo čuli potpisalo ju 26 zemalja, a ratificiralo 13. I ova konvencija temelji se na članku 4. konvencije konvencije UN o pravima djeteta iz 1989. godine, a čijom strankom je i temeljem sukcesije i Republika Hrvatska, a kojom je utvrđeno da će države stranke poduzeti sve odgovarajuće zakonodavne, upravne i druge mjere za primjenu prava priznatih u Konvenciji o pravima djeteta. Budući da je ovaj zakon kolegice i kolege bio uvršten u dnevni red prosinačke sjednice, nije na odmet pogledati kada je Vlada uputila u zakon u Sabor. A ako bolje pogledamo to je bilo 21. studenoga 2009. godine, dakle svega dan nakon Međunarodnog dana djeteta 20. studenoga i to u godini u kojoj smo obilježavali 50. godišnjicu Deklaracije o pravima djeteta i 20. godišnjicu donošenja UN Konvencije o pravima djeteta. Stoga čestitam hrvatskoj Vladi što je upućivanjem ovog zakona pridonosi poboljšanju kvalitetu ostvarenja dječjih prava u našoj državi. Predmet europske Konvencije o ostvarivanju dječjih prava čuli smo je u najboljem interesima djece promicati njihova prava, dodijeliti im postupovna prava i olakšati njihovo ostvarenje na način da se osigura da djeca sama ili posredstvom drugih osoba ili tijela budu obaviještena i da im bude dopušteno sudjelovanje u postupcima pred sudbenim tijelima koji ih se tiču, znači sudovima ili upravnim tijelima koja imaju jednake ovlasti, a odnose se na obiteljsko pravne postupke, posebice one koji se odnose na ostvarivanje roditeljske odgovornosti, kao što su pitanje boravišta i posjećivanje djece. Konvencijom je utvrđeno pa ću i ja ponoviti da svaka država posebnom izjavom upućenom glavnom tajniku Vijeća Europe treba odrediti najmanje tri kategorije obiteljskih predmeta koji se provode pred sudbenim tijelima a na koje će se primjenjivati ova konvencija. Republika Hrvatska odmah u startu uz usvajanje ove konvencije je utvrdila i pet kategorija obiteljskih predmeta na koje će se odnositi i primjenjivati ova konvencija. Kako su kolegice i kolege u svojim raspravama doticali se područja recimo kategorija postupak skrbništva za maloljetne osobe kao i postupka posvojenja kako su iznijeti neki podaci dopunila bih ovo podacima dopunila bih ovo podacima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koji kažu da je krajem 2006. godine u državnim domovima socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi bilo smješteno 989 djece dok je krajem 2008. godine u istima bilo 827 djece. Krajem 2006. u Republici Hrvatskoj je bilo tisuću 337 udomiteljskih obitelji za smještaj djece dok ih je danas Međutim, statistički podaci upućuju na silazni trend smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi u udomiteljske obitelji. Tako je 2006. u udomiteljskim obiteljima na smještaju bilo 2 tisuće 153 djece, 2007. 2 tisuće dok je u 2008. godini zabilježen broj od tisuću 940 djece. I rekla je kolegica Kalaš da temeljem odredbi postojećega zakona vrlo teško je doći odnosno teško pa je rekla da prosječno u godini bude od 120 do 150. Prema ovim zadnjim podacima ja bih voljela da bude tih 150 ali prema ovim podacima kojima raspolažem iz 2006. godine bilo je 137 djece posvojeno, 2007. 120 djece i 2008. godine 121 dijete. Ako ovih dana smo u prilici u svim tiskovinama i medijima čitati o velikom interesu hrvatskih obitelji za posvojenjem djece koja su ostala siročad u ovoj velikoj tragediji na Haitiju, pa onda i one napise provokativne da je lakše usvojiti dijete izvana nego li dijete u Hrvatskoj jasno je da su sazreli uvjeti da se dio zakonodavstva koji se odnosi na posvojenje doradi i promijeni. O tome su potvrđujem ovo što je kolegica Kalaš rekla na matičnom odboru Odboru za obitelj, mladež i šport izvijestili i predstavnici Vlade da će nakon sveobuhvatne snimke stanja, provedene javne rasprave, da ćemo vjerojatno do kraja godine imati i izmjene zakona koje se odnose na posvojenje kako bismo što većem broju obitelji da postanu roditelji ali jednako tako i velikom broju djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi omogućili da dobiju obitelj. I na kraju, još jednom ću ponoviti da Hrvatska dosljedno poštuje odredbe i deklaracije i Konvencije o pravima djeteta UN-a koja je najvažniji međunarodni dokument za zaštitu i pravni položaj djece. Republika Hrvatska kroz nacionalno zakonodavstvo i druge propise dala je i daje puni doprinos u promicanju i zaštiti prava djece. Tome će sigurno doprinijeti i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju europske Konvencije o ostvarivanju dječjih prava čijim usvajanjem se ostvaruje puna primjena ove konvencije u zakonodavstvo Republike Hrvatske. Iz svega navedenoga podržat ću donošenje ovog zakona. Hvala lijepa. Dalje je raspravu prijavila uvažena kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Hvala lijepa. Sasvim je jasno iako ne baš iz pojedinačnih rasprava što je sasvim normalno jer čim se pojavljuju pitanja koja su u svezi dječjih prava da se onda javljaju mnoge asocijacije i mnoge nepravde s obzirom na kršenje dječjih prava možda u puno većoj mjeri nego što je to ranije bilo s obzirom i na velike opasnosti kojima je samo dijete izloženo. Naime, sasvim je jasno i to i stoji u obrazloženju ovog zakonskog prijedloga da se ovom konvencijom odnosno zakonom kojim ćemo usvojiti konvenciju razrađuju postupovna prava i to one konvencije Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih naroda. savršeno je jasno da sama ta Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta sama po sebi i kroz pojedina unutarnja zakonodavstva zemalja članica nisu polučili takve rezultate. Dakle, onda se pojavila i potreba za ovakvom konvencijom koja u biti želi riješiti, precizirati i obvezati zemlje članice da izvole u svom unutarnjem zakonodavstvu osigurati ta postupovna prava kako bi se dječja prava mogla ostvarivati. Ja odmah mogu reći imajući pregled onako u grubo našeg zakonodavstva koje štiti djecu. Mogu reći da mnoga prava i mnoga postupovna prava mi imamo u našem zakonodavstvu. Neka prava nisu ili su nedostatna pa će nakon potpisivanja odnosno stupanja na snagu ovog Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava biti nužno izmijeniti. Međutim, činjenica je dakle da se dječja prava teško ostvaruju. U našem društvu teško se ostvaruju dječja prava, prava žena, prava manjina, prava radnika. To su prava najslabijih i zato se ta prava slabo ostvaruju. Mi vrlo rado i bez ikakvih problema i jednoglasno uvjerena sam sto posto jer ovakve i slične konvencije donosili smo jednoglasno. I nema uopće prijepora kad se ovakvi zakoni ili potvrđuju ovakve i slične konvencije. Međutim, problema u praksi ima puno. Zašto je tomu tako? Hoćemo li ići od onih upravo postavki kako siromašni teško i ovi slabi teško ostvaruju svoja prava? U suštini to je tomu tako i država to treba u startu vidjeti da je to tako. I što učiniti kako bi se osnažila ta prava, kako bi se osnažila uopće mogućnost da se ostvare ta prava, kako bi se osnažili ti i takvi pa u ovom slučaju i djeca kako bi mogli ostvarivati svoja prava. Kad dođe do povrede njihovog prava onda je kasno ih osnaživati pred institucijama kad se oni mali nađu u sukobu s velikim institucionalnim sustavima bilo pravosudnim, bilo upravnim da ih negdje onda podučimo tamo o svom pravu. Tad je to već kasno. Naravno, treba i to učiniti. Tad ih treba podsjetiti ali to je ono što nama treba i što su mnogi ministri, sad ih više i nema ali u Vladi još od 2004. obećavali da će se ostvariti to dugo očekivano kao poseban predmet u školama učenje za demokraciju, učenje za pravo. To mnoge zemlje imaju. Na kraju krajeva tako osposobljavamo čovjeka kao odgovorno biće od najranije mladosti, kao čovjeka koji ima svoja prava ali shodno tome ima i svoje dužnosti. Mi smo vidjeli da mnoge odrasle osobe pa kad se nađu na visoko pozicioniranim mjestima uopće dužnosti ne shvaćaju i zaista im treba vjerovat, to ih ne eskulpira, jer su zapustili svoju savjest, svoju odgovornost. Ali nisu ni čak jedini krivi, društvo je jednostavno takvo da potiče na neodgovornost, ali jednako tako ne hrabri ljude ni na ostvarenje svojih prava. Čak i oni ljudi koji su uporni u ostvarenju svojih prava, odrasli, ne govorim o djeci, izazivaju neki zazor od same okoline, pa što mu to treba, pa što se s rogatima bode. Dakle, ne uživa povjerenje najbliže okoline, najbliže rodbine a kamoli okoline. To je zabrinjavajuće stanje. Dakle, osnovno što nam treba nakon potvrđivanja ove konvencije tj. ozakonjenja treba nam uvesti, to se već svaki put govori, ali ne treba to biti niti nastavni predmet koji će se možda ocjenjivati, da čekamo uvijek početak sljedeće školske godine. Nama nužno treba izobrazba najmlađih učenika pa čak i one djece u vrtiću, učenje za demokraciju, učenje o pravima i učenje o tome kako nenasilnim putem rješavati konfliktne situacije kojih svaki dan je pun konflikata, dakle kako zaobići napade, destrukciju, nasilje. Ja mislim da je i ovo pitanje i zaista najvažnije pitanje da država, da Vlada nešto učini kako mlade zaštititi od djelovanja i od poticanja nasilja. Zašto ne zabraniti filmove koji u jednoj minuti već stotinu mrtvih ima? Pa mi imamo apsurdne situacije, zabranjeno djeci gledati do 18. godine ukoliko se vidi neka gola stražnjica, ali ubojstava može biti bezbroj. Pa što je skaradnije, što je opasnije? Kakvo smo to mi licemjerno društvo? Dakle, osnovno je zaštititi djecu od nasilja, najprije od utjecaja vizualnog nasilja, a onda da prepozna nasilje i da se tome suprotstavi na jedan drugačiji način. Mi o tome ozbiljno moramo progovoriti, jer televizija, filmovi, reklame koje potiču, izravno potiču na nasilje i smatraju se, igrice, smatraju se čak nečim što je dobro za dječju zabavu. Ili čak ako se to i kritizira ništa se ne čini da bi to se moglo spriječiti. Kada se ovdje govori o obvezama zemalja članica o pravima djeteta pred sudbenim tijelom treba voditi računa o tome pogotovo kada je dijete žrtva. kada je dijete žrtva. Mi i dalje imamo, dakle ostaje ona odredba u Zakonu o mladeži i o sudovima za mladež, da su takvi postupci hitne naravi. Međutim, ostaje činjenica da zbog različitih situacija, one često nisu opravdane jer bi sudac o tome trebao u svakom slučaju voditi računa, prije svega primarni interes djeteta da se takvi postupci što brže okončaju, jednako tako da se što brže, jer ovdje nije precizirano koji su to sudbeni, znači svi sudbeni postupci. Oni postupci koji se vode radi alimentacije, radi uzdržavanja djeteta, oni su i dalje beskonačno dugi. Ponekad ni sudovi nisu krivi jer traže, moraju priskrbiti neke podatke od uprave, a od uprave onda oni teško dobivaju podatke jednako kao i fizičke osobe jer i drugi, više nije uopće bitno. Nekada je to davno bilo kada je sud nešto tražio ili policija ili državno odvjetništva tada su sva druga tijela promptno ostavljala svaki drugi svoj redovni posao i udovoljavala zamolnicama pravosudnih tijela, danas više ne. Dakle, o sudbenoj vlasti ne vodi puno računa ni sama uprava i to nije dobro, međutim ostaju pitanja dakle i to ostaje dakle ne samo pitanja postupovna nego i sadržajna, da se mi ovdje zamislimo. Mnoge kolege su govorile o odnosima roditelja i djece, a nitko ne govori o odnosima maloljetnih roditelja i njihove djece. Pa mi više sad nemamo samo maloljetne trudnoće nego i dječje. To bi svako društvo stavilo jednostavno diglo takvo društvo na noge, to bi bila uzbuna. Međutim, mi to smatramo da se to tamo nekome dogodilo, a to je opet krivnja dobrim dijelom na Vladi i resorno ministarstvo koje je obećalo i koje se pravda ovdje da ne može pomiriti dvije udruge. Pa baš nas briga ovdje za udruge, djeca moraju imati spolni odgoj. Kako će se on zvati, s kojeg aspekta mu prići irelevantno je. Ono najbitnije će ono tu naučiti, a kakav će imati jedan odnos prema tome, prije svega to je odnos jedan koji mora biti odgovorni, a to svi govore. A hoće li ono još imati druge konotacije to nije bitno, bitno je da mi djecu pripremimo. Dakle, to su sve problemi s čime se mi susrećemo nažalost. Dakle, ja također podržavam donošenje ovog zakona, ali nažalost što više govorimo o tim pravima, pravima djece, ali i pravima mnogih drugih, čovjeka općenito, to se ta prava teže ostvaruju i češće se krše. Hvala. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Dalje se za raspravu javila uvažena kolegica Sunčana Glavak. Izvolite, kolegice. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Htjela bih zapravo kolegici Antičević-Marinović reći da ne može zaboga Vlada bit kriva ako maloljetnici dobiju dijete, ali slažem se s vama u dijelu o o čemu ste govorili. A žao mi je što nema kolege Lesara, u njegovoj vrlo živopisnoj raspravi učinilo mi se kao da je na trenutke i osobno zainteresiran za ono da se utvrdi očinstvo vratimo se onome o čemu zapravo govorimo već posljednjih sat i pol, a to je da naš Ustav je zapravo propisao dužnost države na zaštitu materinstva, djece i mladeži i na stvaranje uvjeta za socijalni, kulturni, odgojni i materijalni razvitak za promicanje ostvarivanja prava, prije svega na dostojan život. Osobita skrb posvećuje se maloljetnicima bez roditelja, jednako tako kao i djeci o kojima se njihovi roditelji ne skrbe ili se ne skrbe u dovoljnoj mjeri. Temeljni dokument o dječjim pravima, već je eto to isticano, jest Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta i sve države stranke su obvezne poduzimati sve zakonodavne, upravne i druge mjere kako bi zaživjela prava koja se iznose u konvenciji. Jednako tako države stranke se potiču na sklapanje međunarodnih ugovora, a sve u cilju ostvarivanja dječjih prava. Početkom '99. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je isto tako odluku o pokretanju postupka za potpisivanje Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, a 8. ožujka '99. godine, tada je potpredsjednica Vlade i ministrica za europske integracije, istu konvenciju i potpisala. Konvencija omogućuje pravo djetetu na izražavanje vlastitog mišljenja u svim pitanjima koja se tiču njega i obvezu uvažavanja mišljenja djeteta u skladu s njegovom dobi i naravno u skladu sa njegovom zrelošću. To znači saslušanje u svakom upravnom i sudbenom postupku izravno ili putem posrednika. Temeljni cilj jeste dakle promicati prava djece u njihovom najboljem interesu. Hrvatska je kao potpisnica konvencija i članica Vijeća Europe već ugradila u pravni sustav načela i pravne standarde koji čine sadržaj Konvencije o dječjim pravima. U tom smislu podsjećam samo da je ustanovljena institucija pravobraniteljice za djecu upravo sa zadaćom za promicanje i ostvarivanje dječjih prava. Daljnje ovlasti su predlaganje i davanje mišljenja na nacrte zakona za ostvarivanje dječjih prava, davanje informacija medijima, javnosti, osobama i tijelima. Dakle, svima onima koji se bave pitanjima djece. U okviru postupovnih prava obiteljsko pravnih postupaka konvencija traži da dijete sazna isto tako sve važne okolnosti i da kaže svoje mišljenje. Dijete ima pravo tražiti i posebnog zastupnika kada je u sukobu interesa djeteta i osoba koje imaju roditeljsku odgovornost. U okviru posebnih ovlasti sudbenih tijela konvencija traži da sudbeno tijelo prije donošenja odluke provjeri da li raspolaže svim informacijama kako bi odluka bila u najboljem interesu djeteta. Mora znati, dakle je li dijete dobilo sve informacije, treba ga savjetovati i pokloniti dužnu pozornost njegovu mišljenju. Važno je i promtno djelovanje jer odugovlačenja, a to smo jednako tako već danas čuli samo može našteti najboljem interesu djeteta pa može poduzimati radnje na vlastiti poticaj ako je ugrožena dobrobit djeteta. Konvencija nalaže državama članicama da odredi najmanje tri kategorije obiteljskih predmeta na koje će se primjenjivati, a poželjno je i više, a u tom smislu Republika Hrvatska ovim zakonom predlaže pet kategorija. Neću ih posebno spominjati. Govorila je o tome već i kolegica Bilić Vardić i i kolegica Željana Kalaš, pa mislim da smo to već i apostrofirali. Dakle, riječ je o konvenciji od važnosti za sve građana Republike Hrvatske u svezi zaštite dječjih prava, a odnosi se na postupke iz nadležnosti pravosudnih i upravnih tijela i propisuje njihova zaduženja. Ja ću naravno rado podržati donošenje končanog teksta ovog zakona, tim više što su upravo prije nekoliko dana ovdje Odbor za obitelj, mladež i šport, Savez društava "Naša djeca Hrvatske" održali zajedničku sjednicu dječjeg foruma iz gradova, općina, zastupnika Hrvatskog sabora i drugih uzvanika na koje se jasno moglo čuti s kakvom se sve problematikom susreću naša djeca. I na kraju, slažem se sa kolegicom Kalaš u dijelu u kojem se posebno osvrnula na posvojenje djece, na čemu se eto već radi što smo čuli i od državnog tajnika. Ali ono što je najvažnije mislim da jest da ako možemo učiniti nečiju sudbinu sretnijom to je dragocjeno, jer zapravo svaka sudbina je jedan mali život a mislim da svatko zapravo zaslužuje pravo biti sretan. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Idući se za raspravu prijavio uvaženi kolega Bruno Kurelić. Izvolite kolega. **Kurelić, Bruno (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Dan je na odmaku i pred nama je ovaj Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava. O svrsi donošenja ovog zakona govorili su moje kolege i kolegice ovdje tako da što god bih ja sada rekao u tom smislu o tome bilo bi ponavljanje, a ja se ponavljati zaista ne želim. o ostvarivanju dječjih prava, a i u uvodnom obrazloženju koje je dao državni tajnik stoji konstatacija da ova konvencija ne zahtijeva donošenje novih niti izmjenu postojećih propisa jer je obiteljsko zakonodavstvo u potpunosti usklađeno sa zahtjevima konvencije. Dakle, pravna procedura je u svemu zadovoljena. Ali stvarni život kao što smo i danas vidjeli donosi neke nove spoznaje. Ovo je područje gdje je disproporcija između zakona na papiru i njegove praktične provedbe često puta dolazi do izražaja. Vrlo plastično su danas o tome govorili i kolega Vidović i kolega Lesar, a ta plastičnost izričaja potvrđena je još jače u replikama. Ja ću samo pokušati osvrnuti se kakav potencijal imaju dječja prava unutar porodice, unutar porodice u našem okruženju, okruženju u kojem mi živimo zavisno od njezine osobnosti vremenske i kulturološke. Kad govorimo o porodici moramo imati na umu da je porodica osnovna zajednica u kojoj se dijete razvija i osposobljava za život, no sa druge strane u stvarnom životu porodica često postaje prepreka u ostvarivanju prava njezinih članova pogotovo djece. Čudna konstatacija, da. Ujedinjeni narodi definiraju porodicu kao najmanju demokraciju u srcu društva. U svakodnevnom životu na žalost porodica je daleko od demokratske institucije u kojoj svi njeni članovi ravnopravno sudjeluju i međusobno poštuju prava jedni drugih. Prije svega privatnost porodice često puta omogućuje nepoznanicu za ono što se dešava iza zatvorenih porodičnih vrata. Da bi porodica bila zaista demokratska ona bi trebala biti zasnovana na demokratskim principima, prije svega ravnopravnosti među članovima kroz spolnu i dobnu dimenziju. Dakle, ravnotežu prava roditelja i prava djece. Slijedom privatnosti porodice kućni prag često postaje granica preko koje ljudska prava ne prelaze, a onda djeca ostaju nezaštićena od zlostavljanja od zlostavljanja i fizičkog i psihičkog u okviru porodice. U mnogim zapadnim zemljama priznavanje prava djece je uvjetovalo niz promjena. Država je postala aktivan i veoma prisutan učesnik u procesu odgoja djece i njihove zaštite i ona je tu da zaštiti djecu kada roditelji to nisu u stanju. Vrata porodičnog praga se otvaraju i problemi se do sada, koji su se do sada krili polako izlaze na vidjelo. Svi ćemo mi u svakodnevnom razgovoru tvrditi da su djeca osobe, a ne kućni ljubimci, a ne daj Bože dio kućnog namještaja. Ali kako ih stvarno tretiramo kao osobe sa osjećajima, razumom, a time i kao nosioce ljudskih prava. Koliko prostora imaju da izraze svoje osjećaje i svoje mišeljenje? Po izvješću relevantnih institucija koje se bave ovom problematikom veoma malo i vrlo rijetko. Upravo o tome moramo razmišljati i štoviše smanjivati disproporciju između zakona na papiru i njihove primjene u stvarnom životu. I za kraj. Libanonski pjesnik i slikar Kahril Gibran kaže vaša djeca su sinovi i kćeri žudnje života za samim sobom. I premda su sa vama ne pripadaju vama. Tu dimenziju trebamo svi mi imati na pameti kad govorimo o dječjim pravima. Hvala kolege. vam lijepo kolega. I posljednja prijava, uvaženi kolega Šimo Đurđević. **Đurđević, Šimo (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Šećer na kraju. Šalimo se malo. Kolege i kolegice u ime klubova i u pojedinačnoj raspravi osam kolegica i kolega prije mene mislim da su sve rekle stoga ću maksimalno skratiti svoju raspravu i nastojati izreći ono što nije rečeno u raspravama. Znači Republika Hrvatska kao potpisnica Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta ima obvezu usklađivanja zakonodavnih upravnih i drugih mjera za primjenu prava priznatih priznatih u ovoj konvenciji ili iz konvencije. Ovim zakonom želimo potvrditi pravo na ostvarivanje dječjih prava, a kroz različite institucije i zakone stvoriti pretpostavke da se ona kao stečena i ostvaruju. Kroz sustav odgoja i obrazovanja kontinuirano edukaciju učitelja i drugih koji brinu o pravima djece, u institucijama sukladno ovom zakonu stvoriti pretpostavke o slobodnom udruživanju udruživanju djece, provođenju aktivnosti u cilju ostvarivanja prava. Za provođenje zakona nužno je pripremiti, što je ovdje bilo i rečeno sudbena tijela koja trebaju poduzimati radnje, ako je ugrožena dobrobit djece. Za praćenje i ostvarivanje europske konvencije u ostvarivanju dječjih prava potrebno je zadužiti odgovarajuće po meni vladino tijelo koje će u suradnji sa svim institucijama koje sudjeluju u provođenju ovih prava analizirati stanje i poduzimati potrebite mjere. I dakako podnositi izvješće da li Vladi ili Saboru Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Iscrpili smo sve prijave za raspravu. U ime predlagatelja, gospodin državni tajnik Stjepan Adanić. Izvolite tajniče. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane dame i gospodo. Ja vam zahvaljujem na svim ovim vašim razmišljanjima, prvenstveno na potpori koju ste dali ovom nacrtu Zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava. Kao što vidite Vlada Republike Hrvatske ovom Visokom domu šalje znači nacrt zakona, vodeći se humanim načelima da se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi koja treba posebnu zaštitu. kao što smo maloprije rekli Europska konvencija određuje postupovna prava djeci obiteljsko-pravnim postupcima ulogu službenih tijela, te ulogu zastupnika. …/Govornik se ne razumije./… konvencije ogleda se u promicanju prava djece i u njihovom najboljem interesu, te u tom smislu Republika Hrvatska postaje prava uljuđena europska država. A sad evo nekoliko, moram se osvrnuti na nekoliko vaših primjedbi. Evo ga prva je primjedba, odnosno glasno razmišljanje gospodina Lesara, koji je rekao da postoji neki problem upisa oca u matične knjige. Naime, pravo je djeteta da ima oca i majku i znači dijete mora imati znači upisane oca i majku. To je ja bih rekao i prirodno okruženje svake obitelji, svakog djeteta, svakog oca i svake majke. Obiteljski zakon jasno definira ovu problematiku, ali definitivno jasno definira ovu problematiku. I pošto je obitelj temelj hrvatskog društva i na tome inzistiramo da je obitelj hrvatskog društva, jer to je i najplemenitije kaj imamo. Otac djeteta, kao što svi znamo, je bračni drug i i poslije 300 dana od razvoda, iz razumljivih razloga. To uopće nije sporno, to je osnovno poznato pravilo i drugim zakonodavstvima Što se tiče primjedbe gospodina uvaženog zastupnika Vidovića, on je rekao jednu rečenicu s kojom se definitivno ne mogu složiti. On je rekao, evo citiram obitelj je najopasnije mjesto za djecu. Mislim ja se kao državni tajnik ne mogu s tim složiti nikako, a vjerujem jer kad bi tako bilo onda bi morali obitelj ukinuti. Mislim to nije tako. Mi svi znamo da ima u obitelji nasilja i nad djecom, ali mi, ovaj Visoki dom je donio kao što znate nedavno Zakon o sprečavanju nasilja u obitelji. Imamo druge strategije koje vrlo dobro i odlično reguliraju tu problematiku, definitivno nasilja ima, mi to sprječavamo i svodimo ga na najmanju mjeru i želja nam je nulta znači tolerancija po tom pitanju, ali nije točna teza da je obitelj najopasnije mjesto za djecu, jer bi to bila vrlo pogubna teza. koja radi i na poboljšanju ovog Obiteljskog zakona i mi bi bili pravi slijepci kada ne bi vidjeli što se događa na terenu, kad ne bi to uvažavali u normalnim okolnostima sa stručnjacima, sa najboljim ljudima koji reguliraju i koji poznaju tu problematiku, zajedno s nama idemo naći najbolje rješenje ukoliko postoji bolje rješenje od ovoga mi ćemo apsolutno to uvažiti i predložiti apsolutno kao što smo uvijek do sada činili apsolutno najbolja rješenja. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, hvala vam lijepa. Hvala državnom tajniku. Zaključujem točku 4. Glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. S time završavamo i za danas, odnosno večeras rad. Nastavljamo sutra u 9 i 30 po dnevnom redu točka 5. je na redu. Hvala vam lijepo.